няколко простички съображения с оглед на изложените мотиви за липса на подкрепа на кандидатурата на акад. Воденичаров за министър на образованието, младежта в периода до парламентарните избори. Облекчена съм в изложение на качествата в чисто професионален профил и в морално-политически план от позицията, която изразиха колегите, говорещи преди мен. Чух толкова хвалебствени слова по отношение на акад. Воденичаров, които на всичкото отгоре са и верни. Това, което заместник министър-председателят Дянков прочете пред нас в професионален план като качества на акад. Воденичаров, са припокрива напълно с това, което колегите от всички парламентарни групи казаха. Не се изненадвам от направената обструкция в тезис: „Да, ама не” по няколко съществени причини. Политиката ще бъде повече от ясна в периода до оставащите избори. Политическият профил на имащи и нямащи партийни сили, принадлежащи към Четиридесет трябва да докажат по някакъв начин своята визия, да изразят фалшиви аргументи с оглед на политическата си подкрепа за подкрепата на един достоен човек. Бих казала, че колегите от Политическа партия ГЕРБ безусловно и като цяло дълбоко убедени ще подкрепят тази кандидатура безрезервно именно по съображенията, които изложих до момента. Удобно е връщането в позицията за това защо е отстранен определен министър, като аргументите за това слушаме – били добри или лоши – повече от две години. На кого да обяснявам ясната и точна преценка на министър-председателя за политиката, която провежда Политическа партия ГЕРБ, за ясната и конкретна задача и ангажимент, които той пое с проверката на Фонд „Научни изследвания” и с показаните резултати в ясна конкретика и ясно решение. Какво повече от това? Да, остава малко време. За разлика от Вас, колеги от опозицията, аз имах възможността да чуя изложението на акад. Воденичаров с визирани немного, но достатъчни приоритети в тези оставащи месеци, и неговата политическа визия и стратегия на изключителен професионалист за тяхното решение. съм убедена, че като първи приоритет – разбира се, съм щастлива от това, той постави приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, в който ясно и категорично е записано: „Образованието в България е национален приоритет”. Не спекулирайте по никакви други начини с темата образование, която е една от многото секторни политики, водени от Политическа партия ГЕРБ в условия на криза от небивал мащаб

да бъдете министър с ясни приоритети за оставащите месеци от управлението на Политическа партия ГЕРБ и да бъдете сигурен, в което съм убедена, че ние ще продължим тази политика и бъдещето развитие на тази секторна политика ще бъда такава, каквато е записана. Не искам, и никой не би трябвало да си позволява да ме замерва с цитати и с философски трактати за векторни политики. Ние просто четем. Научихме се на много неща, включително и това да разпознаваме не харизмата, а демагогията и безспорното желание да се връщаш на власт тогава, когато никой не те иска. На цитатите от Вапцаров, които ми казахте,

спорна работа! Искрено Ви казвам от сърце, че Вие ще бъдете избран за министър и ще докажете, че времето не е философският критерий и мерител за свършена работа! Желая Ви успех! Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не мога да бъда на висотата на патетиката, която се лееше от тази трибуна. Може би няма и как, но считам, че не е и толкова полезно. На следващо място, ще отбележа, че говорилият преди почивката мой съпартиец – Веселин Методиев, изложи аргументите защо Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи кандидатурата на акад. Воденичаров. Искам да насоча вниманието към още един за мен важен момент от неговата иначе изключително престижна научна биография. Това е последното действие, бих казал, за годината, която отмина буквално преди месеци, именно фактът, че акад. Воденичаров беше председател на Инициативния комитет, който за разлика от официалния въпрос, който беше зададен на референдума, зададе директно въпрос за изграждане на ядрената централа на площадката Белене. Не оспорвам правото на който и да било, независимо дали това е председател на БАН или току-що навършил пълнолетие младеж, имащ право на гласуване, да изрази своя собствена гражданска позиция. позиция. За мен е силно притеснително, че позицията, която заема акад. Воденичаров, е по същество изразена в мотивите на инициативния комитет, под които мотиви стои неговият подпис. По такъв начин той поема не само отговорност за това, което е написано в тези мотиви, но по определен начин е носител на този, ако може така да се каже, манифест, който БСП използваше, за да събере над 500 хиляди подписа на българските граждани. В този манифест – в кавички, има много неверни неща. Аз ще изброя само шест, за да бъда конкретен и точен. Първата теза, това, под което се подписва акад. Воденичаров, Воденичаров, че с решението на правителството на Бойко Борисов да спре изграждането на АЕЦ „Белене”, се слага преграда пред бъдещето на атомната енергетика в страната. Това твърдение е дълбоко невярно. Съгласно приетата от всички нас в пленарната зала енергийна стратегия приоритет номер едно в развитието на ядрената енергетика е удължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок на действащата атомна централа в Козлодуй. При необходимост може да се продължи с изграждане на нова ядрена мощност отново на площадката на Козлодуй, което икономически ще бъде много по-оправдано. Второто твърдение в този документ е, че ако не се изгради АЕЦ „Белене”, ще се засили енергийната зависимост на страната от доставките на природен газ, което ще застраши националната сигурност. (Шум и реплики отляво.) ние се намираме в най-голямата енергийна зависимост от всички страни – членки на Европейския съюз, от доставките на „Газпром”. Аз не виждам какво повече от това може да бъде като енергийна зависимост. (Силен шум

Аз говоря за неща, които е подписал проф. Воденичаров. Аз не говоря нещо, което е различно от тезите тук, и противопоставям моето становище. Третата теза, че след няколко години България ще се превърне във вносител на електроенергия. Това изобщо не е вярно, защото дори шефът на ЕСО преди няколко дни в официално изявление заяви, че и след десет години България ще бъде най-големият износител на електроенергия в целия район на Югоизточна Европа, ще има достатъчно електроенергия за вътрешния пазар в следващите 15-20 години. Четвъртата невярна теза, че електроенергията ще поскъпва бързо и цените ще надминат тези в съседните страни, от които ще внасяме. Аз вече казах, че няма да внасяме, а що се касае до цените на регионалния пазар дори и в момента те са толкова ниски, че България при сегашното положение не може да натовари своите мощности за износ и част от тях бездействат.

Това е вярно, акад. Воденичаров, но безспорно Вие би трябвало да знаете, че за да достигне една електроенергия, която е произведена, до своите потребители, освен строежа на хилядниците, трябва да се строи да се строи техническа, транспортна и социална инфраструктура, трябва да се предвиди изплащането на всички кредити, които са взети, и това дава цената, която международни и уважавани фирми, каквато е RWE, определиха на десет милиарда и половина. И последното, шесто, е Вашето твърдение, че цената на тока в близкото десетилетие ще има наказателен характер спрямо българската икономика и потребители. Би имало такъв наказателен характер, ако бъде построено АЕЦ „Белене”. Казвам всичко това, защото отново заявявам, че това беше документ с фалшиви тези, под които бяха събрани над 500 хиляди подписа на български граждани и тъй като проф. Воденичаров ще поеме пост вече като политическо лице и ще трябва да изразява политическа воля от името на правителството. Аз наистина задавам въпроса: това ли ще бъде израз на политическата воля, или проф. Воденичаров наистина е осъзнал, че строежът на АЕЦ „Белене” представлява най-голямата измама на българския посткомунизъм? Веднага можете да разпознаете това по хората, които продължават да държат на този строеж.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, много е лошо, когато исторически не си спомняш решенията тук, в пленарната зала. Не исках да правя реплика на уважаемия от мен господин Методиев, но ще направя на Вас. Аз обаче си спомням 1999 г., когато Вашият председател на партия Иван Костов смени Веселин Методиев, като министър на образованието. Тогава Вие не защитихте пламенно дейността на тогавашния министър на образованието господин Методиев, защото той беше сменен заради неизпълнение и некачествена работа. Най-малкото, Вие двамата с господин Методиев имате право да отправяте тук въпроси или някакви позиции позиции относно това дали акад. Воденичаров е способен да бъде министър на образованието в Република България. Смятам, че министър в това правителство трябваше да бъде някой от заместник-министрите, защото акад. Воденичаров много трудно ще се ориентира в обстановката в оставащите месеци, но това е мое мнение, не аз определям състава на Министерския съвет. ще гласуваме „за”, защото той защити тезата си за развитие на ядрената енергетика в България. Само за това ще гласуваме „за”, но съм против това Вие с господин Методиев да изказвате тези за това дали един човек е пригоден да стане министър, или не. Благодаря.

не само със забележка, а и с по-крупни мерки, когато един народен представител се отклонява дълго и напоително от темата, която е обект на сегашното ни обсъждане. Господин Иванов, ще допълня само факта, че въпреки всички тези неща, които изброихте, които се опитахте да оборите и квалифицирахте като несъстоятелни тези, правителството на ГЕРБ предлага

Дуплика – господин Иванов, с молба по темата. Темата е Проекторешение за състава на Министерски съвет. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Обръщам се към Вас, госпожо председател, аз говорих наистина по темата, защото се предлага конкретен човек, с конкретни качества и конкретни изяви за този пост. Това не може да бъде покрито с една пелена... публикации и мнения по теми да бъдат обсъдени. Тук не обсъждаме неговите виждания в конкретика. Продължете си мисълта. ИВАН Н. ИВАНОВ: Встъпвайки в Министерския съвет, неговите виждания и конкретика може да доведат до нежелани резултати за България и българското общество. Ще бъда съвсем кратък в моята дуплика. Не можах да разбера това, което каза моят колега Тодор Великов. Само едно нещо си спомням, че двамата с него по един и същи начин гласувахме през 1999 г. – за този случай, който той говореше. С други думи, не видях разликата в това отношение. Що се касае до изявлението на господин Казак, ако след като показах документа с подписа на акад. Воденичаров, той не е могъл да разбере това, за което говоря, мога само да му съчувствам. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Уважаеми акад. Воденичаров, Вашата автобиография на известен учен е безспорно достойна за уважение, но вероятно сте разбрали, че тук не става дума за научни трудове и научни постижения. Уважаеми господин Воденичаров, Вие много скоро ще разберете каква е разликата между науката и политиката. Да Ви призная, понеже го зная от собствен опит, тук е и друг друг колега, който също има подобен опит, подобно усещане не е особено приятно. Уважаеми акад. Воденичаров, Вие ще разберете, че образователната система не е академия и не е научен институт

Всъщност какво може да направите за това кратко време? Действително има две неща, които бихте могли да придвижите във връзка с образователната система, която Вие много скоро ще ръководите. На първо място, както споменаха някои колеги, е да решите срамния проблем със скандалите във връзка с финансирането на Фонд „Научни изследвания”. Как ще го направите не знам, защото тези 14 млн. лв. са раздадени, отдавна са потънали в джобовете на онези или повечето от които нямат нищо общо с науката. На второ място обаче Вие вероятно знаете, че в момента в Парламента тече второ четене на един изключително важен Закон за предучилищното и училищното образование. Този закон има сериозни недостатъци, които биха могли с Вашата активна намеса да бъдат коригирани. На първо място, ролята на родителите в този законопроект е пренебрежително малка. Трябва да се повиши ролята на родителите в образователния процес. Има конкретни текстове, които мнозинството отхвърли и вероятно ще отхвърли и в бъдеще, свързани с този проблем. На второ място, дискриминационните текстове, свързани с изучаването на майчиния език. На трето място, по-справедлива система за финансиране на отделните учебни заведения в зависимост от тяхната териториална структура, структура, тоест по отношение на това, че средищните училища в отдалечените и планински райони, както и защитените училища да получат справедливо финансиране. На следващо място, да се премахне категорично политическият характер на кадровите назначения в образователната система. Там директори, управляващи специалисти на различни нива в образователната система са политически назначения, които ще бъдат изгонени още първата седмица, когато следващите дойдат на власт, за да направят следващите политически назначения. (Реплики от ГЕРБ.) Уважаеми дами и господа, много е лесно да кажеш, че образованието е национален приоритет. Приоритет е онова, за което се дават пари. Не можеш да кажеш, че е национален приоритет образованието, когато публичните и частни разходи в това образование са около 3,5 милиона, когато за инвестиции в научноизследователската дейност се дават половин процент при изисквания на Европа 3% от брутния вътрешен продукт, когато нетният коефициент на записване на тийнейджърите между ІХ и ХІІІ клас е 77%, което означава, че един от четирима тийнейджъри на тази възраст не ходи на училище. Когато България е на първо място в Европа по броя на младежите, които нито учат, нито работят, когато увеличаването на относителния дял на завършилите висше образование не е в съответствие с изискванията на Европа и Стратегия 2020. За да стане наистина приоритет образованието, то трябва да получи заслуженото финансиране. Затова в заключение, уважаеми акад. Воденичаров, искам да Ви кажа, че Вие ще се сблъскате със страшно много ограничения като министър, но най-голямото ограничение е липсата на финанси, с които да реализирате своите настина добри намерения. Вие, господин Воденичаров, ще бъдете министър с празен портфейл. Благодаря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

Важният въпрос е: какво е политическото значение на действието на министър-председателя господин Борисов за отстраняване на министър Игнатов и предложението председателят на Българската академия на науките акад. Воденичаров да заеме поста министър на образованието и науката? Това всъщност е основният въпрос, на който трябва да си отговори всеки народен представител, преди да реши как ще гласува. Очевидно е, че мотивите, които господин Борисов изтъкна, заявявайки, огласявайки своите предложения, не са истинските мотиви, защото би било убедително, ако господин Борисов отстрани министър Игнатов заради скандалите във Фонд „Научни изследвания” не сега, а преди месеци, когато скандалът се разрази и който в продължение на месеци няма отговор от страна на управляващите. Напротив, има усилие скандалът да бъде прикрит, потулен и при всички критики към министъра на образованието и науката остават маса други неотговорени въпроси, в това число за отговорността на министър Дянков, тъй като негови представители участват в управлението на Фонд „Научни изследвания”. Би било убедително, ако господин Борисов заяви, че има неуспех в политиката в областта на науката, образованието и затова се правят промени, но кога четири, пет месеца преди изборите? Това е изключително несериозно! Очевидно е, че целите, които преследва господин Борисов, са съвсем различни от стремежа да се подобри работата на министерството, да се промени отношението към българската наука. Тези цели са чисто политически. Неслучайно реакцията на премиера беше на следващия ден след провеждането на първия, предизвикан от българските граждани, демократичен референдум по важен въпрос – развитието на българската ядрена енергетика. Това беше стремеж и е стремеж да се захлупи референдумът, да се потули обикновен, ясен факт, че за първи път лично министър-председателят господин Борисов получи едно голямо „не” на неговия призив за три отрицателни отговора по референдума. Той получи личен вот на недоверие от хората, които гласуваха „за” развитие на ядрената енергетика, в това число и за изграждане на атомна електроцентрала „Белене”, която е единственият реален проект за нова ядрена електроцентрала на територията на България. Неслучайно в същия ден хвърчаха още глави – на председателя на ДКЕВР, само че пак бяха обявени промени с фалшиви мотиви. не е в забавянето на реализация на европейски директиви, проблемът е, че трябваше да бъде хвърлена глава за непоносимите сметки за топлофикация, за отопление на българските граждани. Нали трябваше цената на отоплението да намалее? Нали казахте, че с 20% е паднала цената на газа? Къде е намалението?!

и заради неговата гражданска позиция, тъй като сме били на единна позиция още преди години, когато защитавахме блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, когато едно правителство пое ангажимент, друго правителство го реализира финално за закриване на първите четири реактора на атомната електроцентрала. Уважавам акад. Воденичаров и за неговата гражданска позиция, която той посмя да заяви, да оглави един граждански инициативен комитет, за което му благодаря. Лично му благодаря! И тази позиция беше оценена от изключително много български граждани. Но възниква другият въпрос: какво може да се направи реално като промяна на политиката на това правителство към българската наука и образование? По същество – нищо! Четири месеца са изключително кратък срок дори за ориентация, камо ли за коренна промяна в политиката. Не завиждам на акад. Воденичаров, че ще трябва да бъде в един Кабинет заедно с господин Дянков, който обяви Българската академия на науките за феодални старци, който целенасочено води политика за ликвидиране на Българската академия на науките чрез финансово удушаване и чрез „реформи”, които всъщност водят до отлив на реален научен потенциал, особено млади хора от Академията. Трудно ще съжителствате с господин Дянков в един Кабинет. Не виждам как ще правите и обща, реално единна политика. Ще Ви бъде трудно също така, когато правителството заема своята позиция по отношение на проекта „Белене”, защото е ясно, че това правителство няма никакво намерение да се съобрази с волята, заявена от 62% от гласувалите български граждани за развитие на ядрената енергетика. Възнамеряват да хвърлят поредни димки за изграждане на нов блок на „Козлодуй”, за който нямат никаква готовност и никакво реално намерение за действие. Всичко това са въпроси, на които всеки човек, в това число и акад. Воденичаров трябва да си даде отговор, но той очевидно е направил своя избор – това е свободен избор, но също така и всяка парламентарна група трябва да направи своя политически избор. За съжаление, аз не смятам, че и най-добрите намерения на акад. Воденичаров могат да бъдат реализирани сериозно в рамките на това управление, защото философията на това управление противоречи на истинските интереси на българската наука и нейното развитие и на българското образование. Ще Ви дам един ясен пример. Как можем да вярваме на сериозна промяна в областта на образованието и науката, след като същата тази седмица, когато предстои след малко да гласуваме кандидатурата на акад. Воденичаров, продължавате да обсъждате Закона за предучилищното и училищното образование, който за нас е абсурден в много свои части? Застава ли акад. Воденичаров зад този закон, който утре ще бъде обсъждан и гласуван от Народното събрание? Това е ясна демонстрация на абсолютна липса на намерение за каквато и да била сериозна промяна в областта на научните изследвания, в областта на образованието в България, а там са нужни сериозни реформи, но тези реформи ще бъдат правени вече от следващия кабинет, с нов политически мандат, с друга визия за развитие както на науката, така и на образованието. В личен план искам да пожелая след предстоящите месеци, тъй като очевидно мнозинството ще подкрепи кандидатурата на акад. Воденичаров, да има по-малко горчилка в себе си, да не изпита твърде много разочарования, въпреки че в личен план съм по-скоро скептик за това. Не Ви го пожелавам, най-искрено, човешки. Парламентарната група на Коалиция за България ще гласува „против” предложената кандидатура не заради личните качества, напротив, това е едно от малкото професионални, годни предложения за министри, което господин Борисов е направил, а заради политиката, която води този кабинет. Това е нашият политически избор. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Станишев, в моето детство имаше една стара грамофонна плоча с „Мирча Кришан и краставицата”. (Реплики от КБ.) Вие точно това правите. Темата е съвсем друга, Вие се връщате на референдума. Нямаше да стана да кажа нищо, ако отново не вкарахте една тема, че с този референдум министър-председателят е получил вот на недоверие. Искам да Ви напомня, че 12% от избирателите на референдума гласуваха „за” Вашата идея, а доколкото знам от статистическите проучвания, по тази логика Вашият електорат не е гласувал за Вас, защото Вие по статистически проучвания имате 20%. Защо тогава 12% гласуваха за Вас? Това е вот на недоверие и за Вас. за Вас. Не бъркайте двете неща! По повод на взимане на решенията, смятате ли, че българските избиратели забравиха времето, в което Вие бяхте министър-председател? Как се взимаха решенията тогава? Трябва ли аз да Ви напомням? Така ли бързо реагирахте, че сега тук, от тази трибуна, казвате, че ненавременна е реакцията на министър-председателя? Винаги – това са доказали министър-председателят и ГЕРБ – когато има данни за нарушения за корупция,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

Тежко го боли от това, че той призова българските граждани три пъти да гласуват „не” срещу развитието на ядрената енергетика и българските граждани – огромното мнозинство от тези, които излязоха да гласуват, въпреки негативната кампания от Министерския съвет казаха „да”. Това е лично поражение на господин Борисов. Затова той не се появи на пресконференцията на партия ГЕРБ в нощта на референдума. Няма как да игнорирате българските граждани. Който заявява, че референдумът е безсмислен, обезсмисля своето политическо битие. че референдумът има резултат и темата ще влезе отново в Народното събрание и ако това Народно събрание не се съобрази с волята на българските граждани, следващото с друга конфигурация ще се съобрази с волята на българските граждани, за да има пряка демокрация, да видят смисъл в референдумите. Що се отнася до критиката на господин Борисов, то ако се вярва на Вас, разбирам, че за това си мечтаете – никой никога да не критикува господин Борисов. Затова е министър-председател, да получава критики от опозицията за неговите грешки. Що се отнася до корупцията – известно е, че тя в момента е централизирана на високо политическо ниво, има недосегаеми фигури, в това число министър Цветанов, министъра на земеделието господин Найденов, които каквито и поразии противозаконни да извършат, каквато и корупция да развият, няма да бъдат отстранени, защото са част от тесния кръг на министър-председателя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми акад. Воденичаров! Днес на нашето внимание е представен следният проект за решение с две точки Освобождаване на Сергей Игнатов и Избиране на Стефан Воденичаров. Затова ми се струва, че първа точка в днешния дебат трябваше да бъде защо освобождаваме проф. Игнатов, защо проф. Игнатов си тръгва четири месеца преди края на мандата и каква е оценката за неговата работа. Аз, разбира се, имам лична позиция по въпроса, но тя не е важна, защото не съм вносител на този проект за решение. Вносител е Министерският съвет. А какво казва Министерският съвет по оценка дейността на проф. Игнатов? Премиерът казва: „Тръгва си, защото не упражни контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания”, вицепремиерът казва: „Не, лош беше законът”. Според мен е честно, първо, да дадем оценка и това противоречие в мнението на вносителя – на Министерския съвет, да се изчисти. вицепремиерът господин Дянков да вземе отношение по въпроса дали през този период законът е лош, особено след 2010 г., когато се промени в рамките на това Народно събрание, или законът лошо се изпълняваше? На второ място,

Тази еволюция е добра, стига да бъде финансово адекватно изменена в настоящия бюджет. Но това, както знаят финансистите, е невъзможно. Ако правителството еволюира по отношение на БАН, на научните организации, на университетите и прочие, тази положителна еволюция, която аз подкрепям, би следвало да намери съответното финансово отражение, съответната финансова инжекция – поне на шестмесечието, към тези научни организации, БАН, университет и прочие. Към акад. Воденичаров имам два кратки въпроса. Понеже Фонд „Научни изследвания” стана първопричината като че ли за оставката на министър Игнатов, въпросът ми към него е: споделя ли една от тезите в правителството, че Фонд „Научни изследвания” трябва да се превърне в дирекция на Министерството на образованието, Вторият ми въпрос е свързан със закона, с който ще имам удоволствие да Ви занимавам няколко месеца – Закона за училищното и предучилищно образование. Този закон обезпечен ли е Проведохте ли вече разговор с финансовия министър, който има критики в съгласувателната процедура и който казва, че в следващата тригодишна бюджетна рамка пари за този закон няма? Проведохте ли разговор в тази насока и какви са резултатите, защото този закон ще го чета буквално след около половин час? И на последно място, с което завършвам, за бившия главен прокурор неговият заместник беше казал следното: „Първата година той свикваше с нас, с прокуратурата; втората година прокуратурата свикваше с него; третата и четвъртата година ние нещо се опитахме да направим”. Вие не разполагате с четири години, а с четири месеца. Аз Ви пожелавам много бързо, буквално на шеста скорост, да се включите в образователната система. В противен случай ще загуби образователната система и БАН няма да спечели от Вашата номинация. Благодаря Ви за вниманието. Реплики? Заповядайте за първа реплика, господин Хамид.

разбира се, всичко това, което казахте, е вярно, но под формата на реплика искам да отправя следния въпрос към Вас. В Управителния съвет има ли представител на министъра на финансите? Тук говорим за отговорността само на господин Игнатов за контрола върху Фонд „Научни изследвания”,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Хамид! Имам уверение, че на въпроса, който поставихте, вицепремиерът – уважаемият господин Дянков ще ми отговори в петък. Така че заповядайте на парламентарния контрол в петък, ще получите отговор и на този въпрос. Моят отговор дадох и в изказването си. През 2010 г. е изменен Законът за научните изследвания, съгласно който в тримесечен срок министърът на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите, трябваше да приведе в съответствие с измененията в закона Правилника за дейността на Фонд „Научни изследвания”. Връщам Ви три години назад – в 2010 г., три месеца оттогава двамата министри трябваше да

Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване.

Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България с двете точки, които прочетох. Гласували

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми депутати, уважаеми господин заместник министър-председател! Първо, искам да благодаря на всички, които се изказаха в началото на тези обсъждания, специално на тези, които обсъждаха това, което съм направил досега и за науката, и нещо за обществото, защото това го казаха хора, които аз дълбоко уважавам. Чувствам, че наистина всичко, което през тези няколко месеца бих искал да направя, става още по-императивно за мен. Както се каза – хоризонтът пред мен е около 4 месеца и човек не може да си поставя много задачи. Коя беше причината, поради която приех предложението на министър-председателя? В момента пред цялата научна общност и образованието се отваря изключителен шанс – Оперативната програма „Наука и образование”. Нямаме време за чакане за подготовката на документите за тази програма. Знаете, че от няколко месеца цялата научна и университетска общност непрекъснато работи в тази област.

Явно е, че това ще бъде задачата, в която настоятелно ще опитам да се направи подготовката в Министерството на образованието, младежта и науката да се създаде съответният механизъм,

в петък ще поканя всички ректори в България, ръководството на Българската академия на науките, ще седнем да обсъдим този въпрос и ще потърся тяхното предложение за нов управител на този фонд. Разбира се, когато вляза със съответните прерогативи в министерството, има задължителни мерки, които незабавно ще

Българската индустрия няма кадри. Без кадри ние не можем да тръгнем напред в нищо. На базата на сегашното законодателство, с помощта на български индустриалци ще видим какви са мерките за възвръщане на едно нормално 5-годишно средно-техническо образование, както бяха по-рано техникумите. Аз се гордея, че съм възпитаник на Механотехникум „Сталин” – София. Българските индустриалци се нуждаят от такива кадри. Това е нещо, което смятам, че е от изключителна важност и вече съм провел разговори с някои от тях как това ще стане на базата на публично-частно партньорство. Това е задача, за която ще моля за Вашата подкрепа. Заедно с Министерството на икономиката ще бъдем в помощ за един много важен закон – Законът за иновациите. Говорим за България 2020, но ние нямаме рамките на играта вътре и никой не знае кой къде и какво прави. Ще Ви помоля за Вашата помощ един такъв закон за мине със сериозно обсъждане. Никой в този момент не знае по какъв начин ще се ситуират тези неща. Така наречената сватба между наука и приложни дейности трябва да се състои. И нещо, което все още е в моите пълномощия – аз ще създам един Институт за научни изследвания в педагогиката в Българската академия на науките. Къде е проблемът, който виждам? Живеем в информационно общество, възпитанието на младите хора какво да правят в това ново общество – не само да ползват продуктите на информационното общество, но да знаят да боравят с тях и да могат да надграждат. Това означава, че научно трябва да се преразгледа целият подход към обучението на младите кадри. Има достатъчно добри примери в света, които могат да бъдат използвани.

Колеги, продължаваме с предложенията по ал. 7. Припомням, че съгласно уточнението ни на Председателския съвет тази сутрин, ще бъде ще бъде удължено времето за разисквания по двете точки, ако не приключим с гласуването в редовното време до 14,00 часа, с времето за разискванията и гласуването по току-що приетото решение,

Няма доклад на Правната комисия. От името на вносителите – господин Сидеров, слушаме Ви.

Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание една поправка в Наказателния кодекс, която е част от нашата идеология като патриотична националистическа партия. Става дума за неизбежната самоотбрана един въпрос, който засяга всички български граждани. В годините на така наречения „преход” престъпността, особено битовата престъпност, придоби много големи размери. Хиляди и хиляди български граждани, домакинства пострадаха от нападения в своите жилища, своите къщи, имоти и местожителство – там където живеят, нападения главно на цигански групи. Знаем, че има една превзетост в говоренето това да се нарича битова престъпност. Аз го наричам циганска престъпност. В много от тези случаи нападателите са въоръжени с брадви, с ножове, включително и с огнестрелно оръжие. По досегашния текст на Наказателния кодекс човек не можеше да се отбранява, да отбранява себе си, живота на своето семейство и имуществото си пълноценно, тъй като рискува да бъде вкаран в затвора. Такива случаи има доста. Има много случаи, в които нападнатият в своята къща, в своя двор от циганска банда тръгва да се отбранява, например с ловната си пушка или с нещо друго под ръка, и бива осъден, защото той си е превишил правата на нападнат – правата за защита. Как ги е превишил преценява съответният съд, но имаше фрапиращи случаи, в които с ефективна присъда са вкарани хора, които се отбраняват от нападатели в собственото си жилище. Може би според някои съдии, може би според някои магистрати нападателите, престъпниците, бандитите имат повече права от гражданите, които са жертва на престъпление. Така излиза. За да поправим тази несправедливост, ние предлагаме тази поправка, която се изразява в следното – в чл. 12, ал. 3 на Наказателния кодекс текстът се изменя така: така: „Няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, които е защитавал, или намирайки се в тях, е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат на нападателя.”

не легитимира защитни действия на нападнат в автомобил. Имот означава също така границите на двора. Много българи в своите къщи на село биват нападани в двора си. Такива случаи има много. Ние сме изнасяли такива случаи, направили сме специална хроника на подобни престъпления. Знаете за историческото село Мечка, но не е само то. Стотици български села са подложени на терора на битовата или циганската престъпност и хората там трябва да бъдат защитени. Аз смятам, че мнозинството ще подкрепи и трябва да подкрепи този текст, тази промяна в Наказателния кодекс, с което да даде възможност на българските граждани да се отбраняват в собствените си жилища. Това е в синхрон със законодателството в редица европейски държави, това е в синхрон със законодателството на Съединените щати. Знаете, че там има възможност всеки нападнат да се защитава с личното си огнестрелно оръжие в дома си и да не бъде подвеждан под съдебна отговорност. Ние искаме това да бъде и в България, казано общо, обобщено, разговорно. Надявам се на разбиране и смятам, че този път няма да отхвърлите нашето предложение. Милиони българи очакват тази поправка, за да знаят, че няма да бъдат наказвани, ако те се отбраняват в собствения си имот или автомобил, къща, жилище и защитават себе си, живота си, имуществото си и семейството си. Мисля, че няма никаква причина, никакъв аргумент да отхвърлите нашето предложение. Ако има такъв, моля да го чуем, нека да има дискусия, но смятам, че поправката, която предлагаме, е общественополезна, ще бъде добре приета от българското общество, а също и от юридическата общност. Благодаря Ви за вниманието. Разчитам на разбиране и съдействие.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Задачата, с която „Атака” се зае, е много сериозна. Всички юристи тук разбират сложността на проблема. Поначало това Народно събрание е голям длъжник, защото едно от посланията, с които то дойде на историческата сцена, беше да бъде създаден нов Наказателен кодекс. Това не стана. Занимавахме се с какви ли не глупости, бих казал, но нов Наказателен кодекс не беше направен. Бяха направени изменения в Наказателния кодекс, но на парче. Сложността на този въпрос всички юристи, всички колеги тук разбират. Изписани са томове от книги по въпроса за неизбежната отбрана.

основно предложение, върху което могат да бъдат правени дебати, коментари и то може да бъде видоизменено, но, така или иначе, процедурата по

може да бъде приложен институтът за неизбежната отбрана. Това, което ние сме представили, е примерно и то може да бъде огледано и усъвършенствано, още повече че последният опит на народно събрание е бил в Тридесет и осмото Народно събрание. Връщам се в исторически план върху нещата, когато такъв опит за регламентиране и за промяна на института за неизбежната отбрана е направен, но той е завършил почти неуспешно, тъй като

Това наше предложение поставя презумпцията, тогава когато гражданин се намира в имот или движима вещ – освен кола, това може да бъде и фургон. Тук имаме предвид безбройните случаи, когато граждани са били нападани там, където отглеждат реколта или на полето, от цигански банди. Това сме имали предвид. В такива случаи презумпцията е да се действа така, че

на семейството си, да може да се защити и да не подлежи на наказателна отговорност. Безброй са тези случаи. Тук имаме предвид и случаите, в които е пускан ток от

си, да ги защитят от евентуални нападатели. Подобен е случаят и с господин Опиц, който в момента е в затвора. Давам най-пресния пример. Той не се ползва от възможността

особено юристите тук, които разбират сложността на проблема и необходимостта от правното преформулиране на текст 12 от общата част на Наказателния кодекс, да гласуват „за”, с което да бъде дадено началото на процедурата по гледането на този текст в Правна комисия.

изменения, които са били направени в Наказателния кодекс в същата посока, целящи детайлизиране и изясняване на института на неизбежната отбрана, така че той да стане ефективно средство за защита на обществено признати ценности, каквито са животът и имуществото на българските граждани, в изпълнение задължението на държавата да осигури такова законодателство, което справедливо и ефективно да защити тези ценности, поставяйки част от въпросите за решаване в ръцете на българските граждани. Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 62 от 1997 г. се променя чл. 12, който регламентира института на неизбежната отбрана, като се допълват хипотезите, в които се приема, че превишаване пределите на неизбежната отбрана, като изключение от общия принцип, който позволява правоприлагащият орган да преценява дали е налице такова или не, да се разгледат шест хипотези, които предварително решават този сложен проблем. В шест точки от закона се предлага да се приеме по дефиниция, екс леге, че няма превишаване на пределите на неизбежна отбрана и че в тези случаи отбраняващият се е нападнат неправомерно има правото да употреби сила и въздействие върху нападателя в каквито предели намери за уместно, без това да ангажира неговата наказателна отговорност. Точките се свеждат до разглеждане на следните хипотези. Припомням за тези от Вас, които не ги помнят или които въобще не са били запознати с дебата по повод на тези изменения.

когато нападението е извършено нощем и когато нападението не може да бъде отблъснато по друг начин – се казва в приетите тогава изменения на Наказателния кодекс, то е ненаказуемо, независимо от интензитета на въздействие върху нападателя и начина, по който е отблъснато нападението. Принципът за симетрия на действията на нападателя и отбраняващия се е изоставен в полза на възможността нападнатият да защити свои конституционно признати права: правото на живот, правото на неприкосновеност на неговото жилище, правото на защита на своето имущество. В своето решение Конституционният съд разглежда съображения „за” и „против” и давайки приоритет в голяма степен на права, които са гарантирани от Конституцията на този, който така или иначе нарушава закона, а именно неговото право на живот, решава, че не е разумно да се преотстъпи възможността за тази преценка на конкретния нападнат, на конкретния отбраняващ се, защото това би могло да произведе неприятни и нелицеприятни незаконосъобразни практики в случаите, когато нападнатият е оставен на своята преценка за начина, по който ще отблъсне нападението. В същото време обръщам вниманието Ви върху това, че в действащата Наказателна уредба, в чл. 12 на Наказателния кодекс, чиято промяна предлагаме, се възприема частично предложението в частта си, в която остава неотменено с посоченото Решение № 19 от 1997 г., а именно че не се нарушават пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено в жилището на нападнатия. Искам да Ви запозная с част от мотивите в това конституционно решение, за да обоснова защо поправката, която предлагаме днес на Вашето внимание, до голяма степен се свежда до редакционна поправка, до поправка, която конкретизира хипотезата и която съдържателно не я променя, а напълно се съгласява и съответства с мотивите на конституционното решение. В същото решение се казва така: Квалифициращият признак за отпадане на ограничението в пределите на неизбежната отбрана в т. 3, а именно когато нападението е извършено в жилище, е свързан с начина на изпълнение на нападението и обектите, които са предмет на насилие или взлом от страна на нападателя. Те се обособяват в три групи: жилище, вилен имот и стопански обект. Тъй като жилище е всеки обект, който се ползва за живеене, от първата група всъщност се обхващат и вилните имоти – казва в решението си Конституционният съд. След така направеното уточнение следва да се посочи, че съображенията, изнесени и за останалите хипотези, са валидни и за нападенията, които са извършени в жилищен и вилен имот, и стопански обект. За характера и опасността на нападението могат да имат значение не само обстоятелствата за начина на проникване във вилния имот или в стопанския обект. От значение са също застрашеният с увреждане интерес, конкретният способ за влизане с взлом, степента на нарушаване неприкосновеността на недвижимия имот, от вида на оказаните и всички фактически данни за брой, възраст на нападателите, за средствата, които използват, за времето, през което действат.

да се впише изрично в законовия текст, акцентира върху профилактиката, която се постига с редакцията на действащите наказателноправни норми. Очевидно е, че не всеки български гражданин е запознат в подробности с тълкуването, което се съдържа в решението на Конституционния съд, и не всеки е длъжен да го знае. Всеки обаче е длъжен да знае законите и когато посланието на наказателните норми е в конкретно и ясно изразена изразена форма, то тогава би следвало да съобрази, че той ще носи риска да бъде отблъснат с всички средства и всички действия, ненаказуемо от страна на нападнатия, дори тогава, когато действа по отношение на негов имот, който представлява вилна сграда, който представлява стопански имот, който е ограден за нуждите на съответната дейност, която се извършва. Твърдя, че това и сега е така, но то е така в резултат на тълкувание, което съдът би извел, но не е длъжен да направи. Обратното ще бъде, ако ние направим с Вас необходимото това съдържание да бъде вложено в правната норма като дух и воля на законодателя, който е съставил и създал тази правна норма – имам предвид нашите действия. И още малко търпение моля за запознаване със съображенията в подкрепа на нашето предложение, които намирам в разсъжденията на Конституционния съд, който е подложил на остър дебат и разглеждане необходимостта от такова законодателно решение. В същото решение е казано, че няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, даже когато нападателят е убит, ако той е проникнал в жилището на нападнатия чрез насилие и взлом. Така очертаното нападение се характеризира чрез особена интензивност, наред с това то е пряка и грубо нарушаваща неприкосновеността на жилището постъпка. Неговата неприкосновеност е изрично прогласена в чл. 33, ал. 1, изречение първо от Конституцията, затова е особено ценно право и благо. Нещо повече, нападнатият при условията на т. 3 не може да знае с каква цел нападателят иска да проникне насилствено в жилището. Тази цел може да бъде убийство, може да бъде жестоко изтезание, за да бъде принуден нападнатият да посочи къде има скрити пари или други ценности, каквито случаи, за съжаление, има, и то не малко. При тези условия отбраната на нападнатия, включително чрез убийство на нападателя, не може да бъде окачествена като явно превишаване на пределите на неизбежна отбрана. Какво повече трябва да чакаме, за да се убедим, че казаното и прогнозираното в това решение на Конституционния съд през 1997 г. е станало ежедневие, че е житейска практика?! Няма с какво да навредим, ако впишем в текста направените предложения за изменение на конкретния текст и съответно ги претворим в действия като действаща законна норма, а не като извод, който следва от тълкуванието и на сега действащата правна разпоредба. Моля Ви да подкрепите направеното предложение. Няма. Други желаещи за изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Предстои гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Гласуваме

проекта за решение. „РЕШЕНИЕ за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по Натура 2000 в района на Несебър,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Бих казал, че фактите по този казус не предопределяха реакцията на управляващите, в случая изпълнителната власт. Защото те първосигнално започнаха да прехвърлят отговорност на предишните правителства за предишни действия. Това по никакъв начин не изключва последствия, които отново биха могли да разбунят обществения интерес и да ощетят държавния. Във връзка с това бих искал да кажа, че предходните правителства и мнозинства си понесоха политическата отговорност. Разбира се, трябва да се потърсят механизми да се възстанови общественият и държавният интерес, където е нарушен, особено след влизането в сила на редица закони в предходните години, защото определено има нарушения, които трябва да бъдат предмет на правоохранителните органи и трябва да има възмездяване и възстановяване на обществения интерес. Само че, когато този казус, който в момента разбуни много силно обществото, се затулва със списъци, със запушването на обществените и частни медии, с внушения, които целят единствено да отклонят общественото внимание, няма как да решим да решим този казус Затова предложението ни към Вас е да създадем анкетна комисия, която да има за основен предмет на дейност изследване на фактите по този конкретен случай. В него са заложени механизми, които очевидно действат и го правят възможен. В момента имаме достатъчно информация, че редица други подобни терени, като този от 29-те декара в Несебър,

Какво имаме предвид? Не само че възразяваме върху елементарния подход, примерно на министъра на земеделието – да разхвърля и да разнася списъци. Бих обърнал Вашето внимание, че след като е въведена възможността за промяна на предназначението след заявения инвестиционен интерес и прехвърляне или заменяне, или продаване след промяна на предназначението на терени, бидейки публична държавна собственост, народните събрания в един предходен мандат са създали достатъчно законови основания и ограничения, които да не позволят този сценарий. Ще Ви посоча само два примера. Законът за устройството на Черноморското крайбрежие, който ясно е предписал ограничението върху зони, които представляват публична държавна собственост, разбира се, тук слагам извън черта изключителната държавна собственост, която по Конституция е неприкосновена. В този закон са предписани, забележете, действия на правителството, на изпълнителната власт, които да последват волята на законодателя, за да може да се създаде реалният и ефективен инструментариум, чрез който държавните институции – било регионалните инспекции по опазване на околната среда, било от дирекция „Национален строителен контрол”, било службите на общините в България да не позволят

развитие и благоустройството не изпълни, дори прекрати започнатите и завършили процедури за избор на изпълнител за изработването на ортофотоплан в 20-километровата зона от българското крайбрежие на Черно море навътре в територията ни; изработването на ортофотокарти с мащаб 1:5000 за всички инвестиционни проекти; за изработването на всички специализирани карти, които да обхванат крайбрежните плажни ивици, пясъчните дюни, брегозащитните съоръжения по българското Черноморско крайбрежие. Всъщност това бездействие, трябва да бъде предмет на тази бъдеща комисия –да се изследва дали поради неразбиране, или поради умисъл, не е извършено това действие. Това е единият огромен вакуум, който създава предпоставки за тези абсолютно неприемливи от обществена гледна точка сделки. Второто действие, на което искам да обърна внимание, е, че България през този период, бидейки вече член на Европейския съюз, извърши поредица от действия за картиране на свои защитени територии, защитени зони; обявяването им като такива с актове на Министерския съвет; представянето им по съответния ред и директиви за местообитание или хабитатите и местообитания на птиците при Европейската комисия, одобряването специално на тези, които са по местообитания от Европейската комисия. Забележете, всичко това се развиваше в периода от 2006 до 2009 г., когато излязоха и първите одобрения на Европейската комисия и България трябваше със съответното Министерство на околната среда и водите да издаде заповеди за тези защитени територии. Щеше да наложи допълнителния ограничителен инструмент, по който нямаше да позволи да се случва това, което днес е обществено неприемливо. Това е вторият голям вакуум. Скоро обсъждахме и изслушахме министър Караджова – как има едно голямо действие, как това е една сериозна задача. Да, това е сериозна и нелека задача. Уважаеми колеги, днес сме 2013 г. Четири години са изминали оттогава. Не само това, припомня едно изменение от 2010 г. на Закона за биологичното разнообразие, с което удължихме срока на въвеждането на тези заповеди от 2 на 4 години, тоест до края на 2013 г. В момента в Народното събрание вече има предложение това да се удължи с още 2 допълнителни години – тоест до края на 2015 г. Какво ни казват органите на изпълнителната власт, избрани от това Народно събрание?

те нямат пари и не могат да свършат тези специализирани карти. Тоест изпълнителната власт ни казва, че не е в състояние да затвори тези две вакуумни пространства, идеалната среда за корупционните далавери, които се развиват.

считам, че е напълно нормално, когато избраната от това Народно събрание изпълнителна власт не може да си свърши работата, тогава абсолютно логично е и по Конституция – проблемът идва в Народното събрание. Затова Ви предлагаме да създадем анкетна комисия, която да изследва механизмите и пробивите в системата, които водят до тези корупционни схеми, и по този начин да се опитаме в тясно сътрудничество с експерти да изработим необходимите стъпки, да вменим необходимите задължения, да наложим, ако трябва, необходимите мораториуми за определени действия върху определени територии, представляващи държавна собственост, и по този начин да бъдем адекватни на обществения интерес. Госпожо председател,

със земи в защитени зони по НАТУРА 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес. Второ, предлагаме комисията да се състои от 6 народни представители на паритетен принцип – по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Ви припомня, че ангажимент за създаването на тази комисия, непосредствено след гръмването на скандала „Дюни гейт” пое лично премиерът Бойко Борисов. Направи го няколко дни след Нова година и този негов ангажимент беше препотвърден от още двама министри – министър Лиляна Павлова и министър Мирослав Найденов. И тримата обявиха, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи искането за създаване на анкетна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата около продажбата в Несебър, така известният скандал „Дюни гейт”, която комисия ще бъде създадена на паритетен принцип с участието на представители на всички парламентарни групи и в тази комисия – министър-председателят го подчерта няколко пъти, ГЕРБ ще има един-единствен представител с една цел: обективно да бъдат проучени фактите и да стане ясно на българската общественост как стана възможна продажбата на 29 декара дюни в Несебър. Как стана възможна тази колосална далавера, от която държавата беше ощетена с няколко милиона лева, а природата в в Несебър – за поколения напред. Но обещанията очевидно се забравят. Като гледам колегите от ГЕРБ се правят на приятно разсеяни, не разбрали и не чули какъв ангажимент пое премиерът Бойко Борисов и, гледайки нагласите в залата, най-вероятно нашето искане за анкетна комисия ще бъде отхвърлено. Очаквам поне някой от ГЕРБ да събере сили и смелост, да стане и да каже защо няма да уважи волята на Бойко Борисов. Защо пред волята на Бойко Борисов предпочитате да изпълнявате волята на Яне Янев, който удобно се самосезира със случая „Дюни гейт” и останалите скандали по Черноморското крайбрежие, гръмнали около Нова година, с една-единствена цел – да замаже скандала, да потули случая, да прикрие следите на извършителите на тези колосални далавери, три от които още гърмят в публичното пространство – „Дюни гейт”, Иракли, плажът „Корал”, и които са съпроводени с маса други безобразия, които са в движение. Просто изчакването е към края на мандата да се позабравят тези скандали, за да може кой какво си е наредил да го реализира докрай. Какво се случи в Комисията на Яне Янев? Бяха изслушани трима министри и една заместник-министърка по скандалите по българското Черноморие. Какъв е изводът? И тримата министри и заместник-министърката, която е подписала продажбата на дюните в Несебър, са целите в бяло. Те са абсолютно невинни. Те изобщо не знаят как е било възможно това да се случи. Те са невинни, техните служители са невинни, най-вероятно проблемът е в предишното управление, нищо че сделките се случват сега, нищо че багерите влязоха в дюните по Черноморското крайбрежие сега. И министър Найденов е целият в бяло, и Нона Караджова е абсолютно невинна, и Лиляна Павлова – ни лук яла, ни лук мирисала. Те нищо не знаят. Трябваше да дойдете и да чуете заместник-министърката Боянова, която абсолютно сериозно пред Комисията Янев обясни, че продавайки дюните в Несебър, не е знаела какво продава. Тя не е знаела! На нея документално нещата са й изглеждали о`кей. Понеже не е знаела какво продава, тя с чиста съвест се е разписала. Ами тази жена може да продаде сградата на Парламента и може да извърши куп други безобразия. Но всичко това е възможно в една комисия, която формално е публична, която формално прави разследване, но на практика замита случаите. Какво чухме от министър Найденов? Той също смята, че в неговото министерство, където в края на декември е извършена сделката, не се е случило нищо нередно. За него сделка, която е реализирана 2012 г., проблемът бил, видите ли, през 2007 г., когато шефът на Екологичната инспекция в Бургас бил издал разрешително, екологична оценка не в съответствие със стандартите – една ли, две ли. Но той абсолютно пропуска, че екологична оценка, която е дала зелена светлина на продажбата на дюните и на влизането на багерите в несебърските дюни, е дадена от служител, назначен от ГЕРБ шефът на Екокомисията на РИОСВ в Бургас. Министър Найденов се абстрахира от неговото поведение и хвърли топката на следващите двама министри – министър Павлова и министър Нона Караджова. От министър Павлова така и не чухме някакво обяснение защо министерството при нейния предшественик, сегашен президент господин Плевнелиев, е проиграло интересите на българската държава по съдебни дела, които се отнасят за строителството на плажа „Корал”. Една още по-огромна далавера – колосална със застрояването на един от последните девствени плажове, плажът „Корал”. Но, видите ли, тя изнесе някакви факти, които комисията, защото се доминира от ГЕРБ, така и не се зае да провери и случаят е приключен. Тя не даде отговор и на въпроса: Защо Плевнелиев е прекратил обществената поръчка за картиране на българското Черноморие? Тоест, ако това беше направено, щеше да е ясно кое са дюни, кое – не са. Сега хора като заместник-министър Боянова нямаше да могат да излизат със смешни аргументи, че, видите ли, те не знаят какво продават. Защото щеше да има карта, щеше да има кадастър, щеше да е ясно кой имот какво представлява и кой какво продава. Но тези безобразия останаха прикрити, защото ги разследва една комисия, на която Яне Янев е председател, а депутатите от ГЕРБ гласуват без да мислят. Какво чухме от Нона Караджова? Тя също не знае как е станало възможно влизането на багери в „Корал”, в Иракли и в „Дюни”. Тя не знае и няма никакво обяснение, обаче не е виновна. не е виновна. Трябваше да чуят повече народни представители с какъв ентусиазъм тя защитаваше шефа на РИОСВ – Бургас. Човекът, за който стана ясно в цяла България, че е участник в схемата с продажбата и застрояването на дюните в Несебър, който беше заснет дни преди издаването на екооценката с представители на „СЛЕ Груп”, който е затънал в лъжи и който не е ясно колко още незаконни екологични оценки е издал. Но министър Караджова обясни: Той е идеален, няма никакви нарушения и разследването на Комисията Яне Янев приключи. Давам тези примери, за да Ви обясня, че ако искате да излезете поне Вие, като депутати, с някаква възможност да гледате хората в очите и особено тези в Бургас,

Защо премиерът каза, че ще подкрепите тази комисия, а Вие се каните да правите обратното? Защо пое този публичен ангажимент? (Реплики от ГЕРБ.) Добре, ако ще гласувате „за” станете, заявете, за да Ви аплодираме. Защото, уважаеми колеги, единствено в рамките на такава комисия на паритетен принцип можем да получим отговор на въпросите, които интересуват хората, а именно: Кой е подготвил преписката за продажбата на дюните в Несебър? Колко още продажби по същата схема са в заключителната фаза на движение и могат да бъдат разписани всеки момент от някой от заместниците на министър Найденов? Кой е проиграл интересите на държавата със застрояването на плажа „Корал”? Кой е проиграл тези три съдебни дела, по две от които не са внесени едни смешни държавни такси от по 20 лева? Кой и защо е прекратил обществената поръчка за картиране на българското Черноморие? Колко екооценки е издал шефът на РИОСВ – Бургас, екооценки, които са в противоречие със закона и дават възможност да се застрояват дюни? Колко още безобразия са подготвени в Земеделското министерство по всички тези преписки? Ами това, което стана ясно, но което естествено не е разследвано от Комисията на Янев, е, че и заместник-областният на Бургас се канел да се занимава със строителство в защитени територии. Ами с предоставянето на вещно право на ползване върху защитени територии – възможност, която съществува в закона и е начин да се заобиколи, за да се вършат безобразия по българското Черноморие? Ако искате да чуете отговорите на тези въпроси, трябва да бъде създадена тази комисия, която освен с изслушване на министри от ГЕРБ, да се заеме с конкретна за преписките, които вървят в тези министерства и за това какви още безобразия са подготвени, които сто на сто ще бъдат реализирани в суматохата около парламентарните избори. През лятото на 2013 има проверка на Европейската комисия за това какво се случва в защитените зони по „Натура”. Тогава заради Вашето безхаберие

се отнасят изключително строго към тези въпроси и накрая сметката ще плащат всички български граждани.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Разбира се, ще започна с това, че трябва да бъде създадена тази анкетна комисия, защото всички тук в залата и българските граждани като цяло искат да знаят все пак какво се случва. Неслучайни са подозренията,

Всички тези преписки, документи, които се движат, в края на краищата стигат до Министерството на земеделието и горите и нашият най-невинен министър Найденов довършва процедурата!? Той я довършва, защото му е поръчано и е верният човек, който трябва да довърши процедурата и да изпълни политическата поръчка. Ако искате да стане ясно дали е така, имаме нужда от тази анкетна комисия.

и храните, беше по-бял от сняг, той беше най-невинният, той не си е поставил подписа под никакъв документ. Аз казах: „Нека да паднат маските! Най-виновен в цялата история е министър Найденов!”

за навременното плащане на директните плащания на площ. Всяка година се закъснява. Тази година – безобразно. Хората от земеделието чакат тези пари и от тях зависи бъдещата реколта и въобще развитието на земеделието при нас.

намаленият акциз на земеделските производители да бъде наша политика? –Да, ще бъде! И досега не се е случило – още един повод да искаме неговата оставка.

Другото нещо – разграбване на „Напоителни системи”. Извадиха тръбите с негов подпис! Няма ги „Напоителни системи” – съоръжения, които можеха да работят! Няма ги помпените станции. Пълно унищожение на тютюнопроизводство! Оказва се, че политиката е грешна. Сега се оказва, че Европейският съюз не за това, че ние сме настоявали, а заради това, че Франция е успяла да извоюва за тютюнопроизводителите си субсидии и ние, слава Богу, ще успеем да се закачим за това. Къде бяхме ние, защо

но ние не направихме тази политика. Европа пак ни отвори очите. Пак министър Найденов е в дъното. Това пак е тема, по която може да му се иска оставка и трябва да му се иска оставката.

Ние отново смятаме, че министър Найденов е безгрешен. Той никъде не си е поставил подписа и той не е виновен за нищо! Е, питам: докога? В тази анкетна комисия просто ще стане ясно и надявам се поне сега ще се отворят очите на всички, включително и на премиера, най-после този човек да бъде освободен и да бъде освободен от ГЕРБ! Той вреди на Вас, ако не го знаете, да Ви го кажа! Да не припомням историята със „Стара планина” – говоря в областта на храните – как ние ще правим едни велики работи в хранителната индустрия, как ще ядем хубави колбаси, как ще ядем истинско сирене! Да, под марката „Стара планина” и под качествените млечни продукти ние продължаваме да купуваме същите продукти, само че на по-висока цена. Нищо друго не се е променило! Този, който е произвеждал качествено, си произвежда качествено. Този, който не произвежда качествено – продължава да не произвежда качествено.

Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. Преди да гласуваме, ще прочета целият текст на проекта за решение. „РЕШЕНИЕ за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по Натура 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по Натура 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес. 2. Комисията се състои от 6 народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител. 3. Избира състав на комисията: председател, членове. 4. Временната анкетна комисия се избира със срок от един месец.” Режим на гласуване!

съм длъжен да кажа няколко думи по повод коментари в медии и във форуми от рода на: „Сега ли се сетиха да си замразят заплатите или да върнат надвзетите пари от 2009 г.?” Затова съм длъжен да кажа повече и за медиите, че от самото

Считано от 1 февруари 2013 г. спира за срок до края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание преизчисляването на месечното възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение за месец декември 2009 г. 2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение. 3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководството на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.” Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всичко щеше да е много добре и щях да се съглася с това, което казахте, че политиката ни като народни представители до излизане от кризата, макар че вече няколко пъти чуваме от финансовия министър, че сме излезли, по отношение на възнагражденията на народните представители е ясна, категорична и това е солидарното ни отношение към българските граждани, на които четири години нито успяхме да вдигнем пенсиите, нито да вдигнем по някакъв друг начин условията в частния сектор, за да се повишат доходите там. Само че аз питам: защо втора година поред трябва да ни съобщят пред медиите, че сме забравили да продължим тази наша солидарност и реплики.) Да, както миналата година, така и сега, а не ние като народни представители, знаейки, че съответното решение е до края на годината, да го продължим и да не изпадаме в тази деликатна ситуация. Второ, още по-важен въпрос. Нашата заплата не се определя от нас с гласуване. Нашата заплата, както и на всички висши държавници, е функция на политиката по доходите, изпълнявана от правителството в обществения сектор. Очевидно там заплатите растат, за да се налага ние да замразяваме непрекъснато, и се увеличава средната работна заплата в обществения сектор. (Реплика от ако трябва да бъдем много ясни, очевидно ние не сме солидарни с българските граждани, защото тези, които работят в обществения сектор – ще припомня, че те са близо 600 000, получават все по-големи възнаграждения (не че не трябва да получават), но когато в същия момент милиони други не могат да си го позволят – това е наша отговорност, на народни представители. Иначе ние ще подкрепим решението. Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Господин Радославов.

не да спрем преизчислението, а това, което се получава като допълнително възнаграждение, да вземем решение с него парламентарните групи да правят дарения, така че целият народ да разбере, че народните представители даряват...

заработени пари, те се получават като тройно средно възнаграждение и съвсем логично е, че ние ги даряваме конкретно – тука, тука и тука. Смятам, че това ще е още по-добре и ще се оцени повече, дето се казва, отколкото един акт, с който ние повтаряме другото – на колегата Дянков там ще му дадем още 5-6

не разчитат само на тези доходи, затова им е лесно – могат да се откажат и от всичките си заплати, вижте колко са благородни. Затова, поне като са си наши пари, ние да си ги дарим. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радославов, що се отнася до даренията, ние ежемесечно и ежеседмично го правим от Парламентарната група на ГЕРБ, така че нямаме нужда да получаваме пари от някъде другаде, за да правим дарения. Друго искам да Ви кажа, че, първо, много ненавременно идва това Ваше предложение, то е закъсняло. Второ, на мен веднага ми идва една мисъл, добре, ако ние приемем това, което Вие казвате, утре в медиите ще излезе, че управляващите си вдигнаха заплатите, защото функция на нашите заплати са заплатите на министри, комисии, агенции и така нататък. И те ли трябва да приемат решение, че трябва да си даряват заплатите? Мисля, че е най-справедливо това, което правим вече четвърта година – замразяване на заплатите. Ако Вие имахте идея, или

Въпросът беше, че това ще е един по-ясен знак, според мен, от наша страна като народно представителство, защото мисля, че заслужаваме все пак това да се оцени, което правим, защото сме една от малките институции, която вече четвърта година го прави. Моето предложение е най-добронамерено.

Уважаеми господин Радославов, съгласно нашия правилник, тъй като няма внесено друго решение освен това, което разискваме, аз бих могла да подложа на гласуване Вашето предложение за промяна в това решение, ако Вие ми дадете конкретен текст, така че той да се впише в това решение и да отрази Вашето предложение. Ако успеете да го направите до края на дебата, ще го подложа на гласуване, но в противен случай просто не виждам как. Заповядайте,

Може би беше най-добре този въпрос да го решим без особени дебати (реплики от ГЕРБ), тъй като няма и не може да има различни мнения по въпроса, че народните представители трябва да дадат пример за солидарност, за икономии и морал. За да не изглежда лицемерно всичко това, което правим, трябва да разпространим тази постановка към цялостната си дейност като управляваща партия и парламентарни сили. Когато вървеше този дебат, си спомних за президента на една велика държава, който наскоро беше осъден за това, че като кмет на столицата преди това

Беше назначил 15 партийни функционери на неговата партия на фиктивни длъжности в столицата, на която той кметуваше. Минаха години – беше два мандата президент на Франция, и след това го осъдиха за това му деяние. Затова по този повод искам да призова управляващата партия, която държи тоталната власт върху почти всички институции, ако има партийни функционери, които са назначени на фиктивни длъжности и получават реални заплати в духа на днешните постановки, веднага тази практика да бъде прекратена. Обръщам се към председателя на Народното събрание, ако има съветници на политическа партия ГЕРБ в Столична община, които заемат фиктивни длъжности в Народното събрание, които не са стъпвали в сградата месеци наред, но редовно получават по банков път своите заплати, да прекратят тази практика още утре след тези изказвания, които направихме, и да ги върнат. (Реплики.) Ако искате да бъда още по-конкретен, да попитам: колко главни експерти работят в комисията, в която с Вас работим, колега? Колко реално работят и колко получават заплати? Така че, ако ще го правим това и вярвам, че искрено го поставяте, огледайте си редиците, огледайте практиките и ги пресечете още утре, за да убедим хората, че го правим от искрени съображения, а не, за да им хвърлим прах в очите с нашите заплати. Завърших, госпожо председател. Няма. Други желаещи за изказвания?

Преди малко отново станахме свидетели на популизъм в действие с едни призиви. Аз също ще си позволя да Ви отправя един призив: дайте да заявим, че няма да сключваме договор да лъскат имиджа ни с Хохегер, да речем, тъй като той е подсъдим и българската държава, правителството на тройната коалиция да плати едни милиони – и то на два пъти, които след това да се върнат в една PR агенция в България. Защото преди малко беше отправен един пълен с популизъм призив на едно нормално предложение, което правим всяка година. Уважаеми колеги, Хохегер е подсъдим за това, че е изпрал пари. Уважаеми колеги, призовавам Ви, нека тук да заявим: „Не, няма да сключваме договор с лобиста Хохегер, който е подсъдим. Българската държава няма да му плаща едни милиони, за да лъска имиджа на тройната коалиция или на което и да е правителство и тези пари да бъдат върнати в една българска PR агенция”. Благодаря Ви.

Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Въобще няма да защитавам и отстоявам технологията „Хохегер”. Въобще! Но Вие като я отрицавате, нима не виждате, че днес по оперативните програми в рамките на онези десетки милиони, които са 0,6-1% от стойността на оперативните програми, в някои министерства са в размер на 23 – 14 и 17 милиона, като се заобикаля Законът за обществените поръчки, директно се възлага на конкретни медии устройването на имиджа на властта, уважаеми колеги от ГЕРБ! Като говорите за Хохегер, който разследвате, защо не видите указанията на Европейската комисия, която Ви казва, че никога не е давала указания и никога не приема без обществени поръчки да се сключват договори с медиите, че това е възможно само в определени случаи, които не се покриват от чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, ползван от министрите. Аз затова говоря да разпрострем отрицанието на порочните практики върху днешния ден, за да изглеждаме в очите на хората малко от малко по-достоверни, отколкото смешни популисти.

Уважаема госпожо председател, просто ще напомня, че Хохегер е подсъдим в Австрия. Това е човекът, с който Вашето правителство сключи договор и преведе на два пъти милиони евро, за да лъска Вашия имидж. Тези милиони евро се върнаха в България в една PR агенция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Имамов, заповядайте за изказване. Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че много малко от присъстващите ще се осмелят да гласуват против това предложение, защото то е силно популистко. Този, който дръзне да гласува против предложението, ще бъде разпнат, именно защото предложението е силно популистко. Всякакви предложения, свързани с доходите на депутатите, са силно популистки. Само че, уважаеми колеги, проблемът не е в доходите на депутатите, проблемът е в доходите на хората.

Само че искам да Ви напомня, уважаеми колеги, че след замразяването идва размразяването. (Реплики от ГЕРБ.) А след размразяването идва потоп.

Подлагам на гласуване внесения Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Гласували